Odbor za europske integracije. Želi li predstavnik Vlade? Da. Ministar zdravstva i socijalne skrbi gospodin Neven Ljubičić. Izvolite. pred nama je dakle Zakon o biocidnim pripravcima. Dozvolite samo riječ, dvije. Mi smo u prosincu 2005. godine Hrvatski sabor prihvatio Zakon o kemikalijama, zakon koji je po prvi puta u cjelovitosti dakle uredio među ostalim i određena pitanja vezana za biocidne pripravke. Međutim, sukladno europskoj praksi i implementiranju čitavog niza direktiva postoji jasna dakle potreba da se i sustav biocida u cijelosti regulira i zasebnim zakonom i upravo je to bio glavni razlog zašto smo pristupili izradi a naravno i izradili Što su to biocidni pripravci? To su pripravci koji sadrže jednu ili više aktivnih tvari. Namijenjeni su za uništavanje, sprječavanje djelovanja ili imaju neki drugi utjecaj na štetne organizme na kemijski ili biološki Uvijek se postavlja pitanje što je to. Pa jedan od klasičnih primjera za biocidne pripravke su repelenti zaštitna sredstva kojima se branimo od komaraca i kojekakvih zapravo drugih nametnika. Što ovaj zakon donosi? Na prvom mjestu on uređuje i međusobno priznavanje odobrenja među državama članicama Europske unije. Naime, ovdje formalno se za svaki biocidni pripravak za koji postoji odobrenje nadležnog tijela u određenoj zemlji a to znači da se zapravo stavi u promet i da se zapravo koristi, da se ista ta praktično dozvola u zemlji u kojoj se uvozi može koristiti time da naravno ukoliko postoje opravdani neki nacionalni razlozi da se to može dozvola i uskratiti. Ono što je isto tako bitno kazati da postoji i posebnost zakona a to je načelo primjerenog ocjenjivanja. To se načelo temelji da su svi biocidni pripravci više ili manje štetni što uvijek zapravo se formira jedan zaseban registar i naravno prioritet je da se svaki od tih pripravaka mora ukoliko I treća zapravo stavka koja je izuzetno značajna a to je da zakon posvećuje posebnu pozornost pravilnoj uporabi biocidnih preparata posebice onih koji se razvrstavaju kao opasni a to su oni koji su vrlo otrovni, otrovni, kancerogeni, mutageni i toksični za reprodukciju. Evo, ovo je bilo vrlo dakle kratko. Ponavljam, radi se o jednom zakonu koji je implementirao u cijelosti direktive Europske unije i evo predloženi zakon dakle u cijelosti usklađen sa propisima Europske unije još jedan doprinos da se hrvatsko zakonodavstvo uskladi sa zakonodavstvom Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Gospođa Caparin. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege zastupnici. Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo na 73. sjednici odbora održanoj 16. svibnja 2007. godine raspravio je Prijedlog zakona o biocidnim pripravcima s konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 19. travnja 2007. godine. Odbor je zakon raspravio kao matično radno tijelo sukladno članku 75. Poslovnika Hrvatskoga sabora. U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja upoznao je odbor s razlozima donošenja ovog zakona. Tijekom primjene zakona i o kemikalijama koji prvi puta …/Govornik se ne razumije./… određena pitanja vezana uz biocidne pripravke ukazala se potrebna da se stavljanje u promet i nadzor nad biocidnim pripravcima uredi posebnim zakonom. Time bi se ujedno i olakšao prijenos odredbi Direktive Europskog parlamenta o biocidnim pripravcima u hrvatsko zakonodavstvo. Tijekom kraće rasprave članovi odbora podržali su donošenje ovog zakona. Izraženo je mišljenje da su svi biocidni pripravci u manjoj ili većoj mjeri štetni te da treba nastojati što brže ukloniti štetne tvari odnosno zamijeniti manje štetnim biocidnim pripravcima. Nakon kraće rasprave članovi odbora su jednoglasno odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje Zakon o biocidnim pripravcima u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. U ime Odbora U ime Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša gospodin Marko Širac. Izvolite. **Širac, Marko (HDZ)** Imamo jedan amandman za to predsjedniče. Gospodine potpredsjedniče, kolege i kolegice. Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša na temelju članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravio je navedeni konačni prijedlog zakona kao zainteresirano radno tijelo. U raspravi na odboru istaknuto je da u članku 2. točka 11. pojam: stavljanje na tržište definiran kao svaka isporuka trećoj osobi bilo uz plaćanje ili bez naknade s tim povezano skladištenje naravno osim skladištenja za izvoz izvan carinskog područja Republike Hrvatske ili odlaganje u otpad. Ukazano je da bi se ovako definirani pojam stavljen na tržište mogao tumačiti kao isporuka trećoj osobi radi odlaganja u otpad te je odbor predložio amandman kojim se briše tekst ili odlaganje u otpad. Predstavnik predlagatelja suglasio se s predloženim amandmanom odbora. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o biocidnim pripravcima zajedno sa slijedećim amandmanom: U članku 2. točka 11. iza zagrade stavlja se točka a riječi: "ili odlaganje u otpad" brišu se. Obrazloženje: Navedenom točkom 11. definirano je da pojam stavljanja na tržište u smislu ovoga zakona podrazumijeva svaku isporuku trećoj osobi bilo uz plaćanje ili bez naknade te se sa tim povezano skladištenje ili odlaganje u otpad. Budući da bi se ovako definirani pojam stavljanja na tržište mogao tumačiti i kao isporuka trećoj osobi radi odlaganja otpada predlaže se brisati tekst ili odlagani otpad. Hvala. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a gospođa zastupnica Jagoda Martić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Biocidni pripravci jesu pripravci koji sadrže jednu ili više aktivnih tvari, a upotrebljavaju se kao sredstva za uništavanje i sprječavanje djelovanja štetnih organizama. Koriste se u komunalnoj higijeni i možemo ih svesti pod zajednički nazivnik 4D, znači dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija i deodorizacija. U biocide se nadalje ubrajaju sredstva za održavanje osobne higijene, za zaštitu materijala na primjer zidova kuće od gljivica i drugih nametnika, drvo od različitih nametnika. Zatim u tu skupinu spadaju sredstva za uništavanje štetnih riba, ptica itd. Sredstva za zaštitu bilja ne ubrajaju se u biocidne pripravke. Općenito se može reći da su biocidni pripravci u manjoj ili većoj mjeri štetni. Upravo zbog toga treba težiti što bržem uklanjanju štetne tvari, odnosno zamjeni manje štetnim biocidnim pripravcima. Ako to imamo na umu onda nam je jasno da svemu onome što se odnosi na biocidne pripravke i njihovu primjenu moramo pristupiti krajnje oprezno i pažljivo. Europski parlament i Vijeće Europe donijeli su 16. veljače 1998. godine direktivu 98/8/EC poznatu kao direktivu o biocidnim pripravcima. Osnovna namjera donošenja te direktive bilo je stvaranje jedinstvenog zakonskog okvira koji regulira sve aspekta stavljanja u promet biocidnih pripravaka sa svrhom prvenstveno osiguravanja visoke razine sigurnosti za zdravlje ljudi i okoliša. Ali ujedno i omogućavanje pravilnog funkcioniranja zajedničkog europskog tržišta. Direktiva je opsežan dokument koji uređuje i proces registracije i stavljanje u promet biocidnih pripravaka, uzajamno priznavanje i registracija unutar i uspostavlja pozitivnu listu aktivnih tvari za biocidne pripravke. U Zakonu o kemikalijama ugrađeno je desetak odredbi koje se mogu tumačiti kao pokušaj usklađivanja sa direktivom o biocidnom pripravcima. Obzirom na složenost i osjetljivost materije koja se odnosi na biocidne pripravke dobro je da se pristupilo izradi posebnog zakona koji bi detaljno razradio ovu problematiku. Na taj način ćemo olakšati prijenos direktive 98/8EZ u nacionalno zakonodavstvo i omogućiti njenu kvalitetniju primjenu. Pri tome treba težiti ne samo da se tekst direktive mehanički ugradi u naše zakone, nego što je daleko važnije treba omogućiti njegovu provedbu i predvidjeti sve povoljne i nepovoljne utjecaje na zdravlje ljudi i okoliša, a isto tako i ekonomske i tržišne tokove u zemlji u ovom segmentu. Nije na odmet sve vas podsjetiti da je pravo na zdrav život jedno od osnovnih prava svakog čovjeka, a Ustav Republike Hrvatske u članku 3. između ostalog stoji da je očuvanje prirode i čovjekova okoliša jedne od najvećih vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske. Država je ta koja treba osigurati uvjete za zdrav okoliš pri čemu gospodarski interesi moraju biti podređeni zaštiti zdravlja ljudi i zaštiti okoliša. Zakonom o biocidnim pripravcima uređuje se stavljanje na tržište i uporaba biocidnih pripravaka u Republici Hrvatskoj, provođenje postupaka za uvrštavanje aktivnih tvari na popis aktivnih tvari dopuštenih za uporabu u biocidnim pripravcima, ocjenjivanje biocidnih pripravaka, ispitivanje njihove učinkovitosti, te nadzor nad provedbom ovog zakona, a sve sa osnovnim ciljem zaštite života i zdravlja ljudi, te zaštite okoliša. Još se jedno pitanje regulira ovim zakonom, a to je međusobno priznavanje odobrenja za stavljanje na tržište biocidnih pripravaka u Europskoj uniji. Naime, direktivom 98/8EZ utvrđeno je da ako nadležno tijelo neke države članice Europske unije bilo prema potpunom postupku ili prema skraćenom postupku da odobrenje za stavljanje u promet, te korištenje biocidnog pripravka nadležna tijela drugih država članica to odobrenje moraju priznati. To u praksi znači da za svaki biocidni pripravak za koje je nadležno tijelo jedne države članice dalo odobrenje nadležno tijelo druge države članice je obavezno priznati obavljene postupke i izdati dozvolu. Ako imamo na umu da živimo u svijetu u kojem je na žalost često puta interes kapitala na prvom mjestu, i njegova snaga i moć su toliki da svi ostali argumenti gube na značenju, ako iz tog ugla promatramo ovu odredbu direktive onda je jasno da nam se nameće pitanje što će to značiti za Hrvatsku kada jednog dana postanemo punopravna članica Europske unije. Da li će tada u pojedinim slučajevima Hrvatska biti prisiljena da dozvoli primjenu pojedinih biocida koji baš i nisu primjereni i poželjni na ovom našem prostoru. Znamo vrlo dobro da je Hrvatska za razliku od mnogih razvijenih zemalja Europe i svijeta još uvijek da tako kažem čista, odnosno još uvijek je relativno nezagađena kada su u pitanju različita kemijska ili biološka sredstva i to je naša prednost koju smo dužni čuvati i sačuvati. I zbog toga ova odredba izaziva određeno podozrenje i oprez. Međutim, postoji mogućnost iznimke, odnosno mogućnost uskraćivanja izdavanja dozvola i to u slučajevima kada postoje opravdani nacionalni razlozi za to kao na primjer: ako nema štetnog organizma na koji biocidni pripravak djeluje, ekološka posebnost, posebni klimatski uvjeti. Prema tome, sada je na nama odnosno na nadležnim tijelima koja će provoditi odredbe ovog zakona da imaju dovoljno znanja i mudrosti kako bi ispravno procijenili koji su to pripravci koji će se u Hrvatskoj primjenjivati, a koji neće. Upravo iz tog razloga mi u Klubu SDP-a imamo određene primjedbe na članak 33. U stavku 2. članka 33. kaže se da kada se okolnosti uporabe biocidnog pripravka vidno razlikuju od onih u državi članici u kojoj je dano odobrenje za određeni biocidni pripravak i kada bi neizmijenjeno odobrenje moglo predstavljati neprihvatljivu opasnost za zdravlje ljudi, životinja ili okoliš. Ministar može utvrditi izmjene odobrenja u vezi s vremenom i načinom uporabe itd. da ne citiram cijeli članak. Ovaj stavak bi trebalo formulirati ministar će, a ne ministar može. Smatramo da u zakonskim regulativama nije upitno koristiti riječ može, jer može znači da se nešto može. Ali isto tako i ne mora ili ne treba učiniti. U zakonskim odredbama izričaj bi trebao biti jasan i ne bi trebao ostavljati dileme i mogućnosti dvojakog tumačenja. Treba jasno naznačiti da se radi o obavezi nadležnog tijela koje će onda snositi odgovornost za eventualno neizvršavanje te obaveze, a riječ može zasigurno nije u toj funkciji. Nadalje, u članku 33. stavak 3. piše: «Ministar može privremeno odbiti međusobno priznavanje odobrenja koje je po skraćenom postupku dala druga članica Iz ovako formuliranog članka nije jasno što to znači: «Može privremeno odbiti». Do kada je to privremeno? O čemu će, o čemu će ovisiti da to privremeno odbijanje prestane važiti i što onda slijedi nakon toga? Da li slijedi trajno odbijanje međusobnog priznavanja odobrenja? Sve su to pitanja koja se nameću i na koja nam ovako formuliran stavak 3. članka 33. ne daje odgovor. Napominjem još jednom da je vrlo važno da Hrvatska ima što je moguće veći utjecaj i na kontrolu nad svim onim sredstvima koja će se primjenjivati i koristiti na ovom našem prostoru i zbog toga odredbe ovog zakona trebaju biti jasne i nedvosmislene kako ne bi ostavljale mogućnost različitih tumačenja. Ista primjedba se odnosi na članak 27. koji glasi: «Ako postoji osnovana sumnja da biocidni pripravak odobren u postupku ili skraćenom postupku ili biocidni pripravak u postupku stavljanja na tržište predstavlja neprihvatljivu opasnost za ljude, životinje ili okoliš ministar može privremeno zabraniti ili ograničiti stavljanje na tržište ili uporabu tog pripravka na području Republike Hrvatske. U ovom kontekstu nije jasno pojam «privremeno». Do kada će to privremeno stanje trajati? Na temelju kojih saznanja ili podataka će ministar promijeniti svoju odluku? Osim toga ako postoji osnovana sumnja da određeni pripravak predstavlja neprihvatljivu opasnost za ljude, životinje ili okoliš ministar mora a ne može ograničiti ili zabraniti njegovo stavljanje na tržište. Također i članak 35. stavak 3. trebalo bi pisati: Ministar će izvanredno odobrenje izmijeniti ili oduzeti ako biocidni pripravak nije postigao željene rezultate. Ako nije više potreban. Ili ako su štetne posljedice njegove uporabe veće od štete koju može uzrokovati štetni organizam. Znači ministar će to učiniti a ne formulacijom, može ostaviti mogućnost da bira da li će ili neće u takvim slučajevima izvanredno odobrenje izmijeniti ili oduzeti. Jer podsjećam na osnovno načelo kojim bi se trebali voditi prilikom donošenja odluke da li neki pripravak staviti na tržište ili ne. To je načelo «što veća učinkovitost, a što manja šteta za ljude, organizme koji ne spadaju u ciljane organizme i za okoliš.» I kao što predlagatelj u uvodnom dijelu navodi jasan cilj primjerenog ocjenjivanja jest što brže ukloniti štetne tvari odnosno zamijeniti štetnije manje štetnim biocidnim pripravcima. Upravo zbog toga riječima kao što «može», «privremeno» nema mjesta u ovom zakonu. Naravno da se nameće pitanje i odgovornosti samih korisnika. Da li se prilikom njihove primjene pridržavaju uputa za uporabu koje moraju biti navedene uz sam pripravak odnosno na deklaraciji kako bi na taj način štitili ne samo svoje zdravlje već zdravlje i živote drugih osoba i kako ne bi svojim djelovanjem i aktivnostima prouzročili štetne učinke na zdravlje ljudi, životinja ili okoliš. Sve se to navodi u članku 6. pa se između ostalog u stavku 3. navodi da je uporabu biocidnih pripravaka potrebno ograničiti na najmanju moguću mjeru. Sve to lijepo piše, ali se sada također postavlja pitanje tko će kontrolirati da li se odredbe članka 6. u praksi stvarno i provode? I da budem preciznija. Zakonom je definirano da inspekcijski nadzor nad provedbama ovog zakona i podzakonskih propisa donesenih na temelju ovog zakona obavljaju sanitarni inspektori Ministarstva i sanitarni inspektori Ureda državne uprave u županijama i Gradskom uredu Grada Zagreba. treba postaviti pitanje ne tko će kontrolirati već da li će sanitarni inspektori biti u mogućnosti učinkovito provoditi kontrolu odnosno da li ih imamo dovoljno, da li su dobro ekipirani i opremljeni kako bi bili što prisutniji na terenu. Jer da bi neki zakon bio učinkovit u praksi itekako je važna kontrola njegove primjene. Na kraju krajeva mi smo i često puta imali priliku čuti da mi u Hrvatskoj imamo dobre zakone ali lošu primjenu tih istih zakona u praksi. Tako i članak 49. kaže: «Pravne i fizičke osobe koje stavljaju na tržište biocidne pripravke moraju osigurati uvjete koji sprečavaju ili smanjuju opasnost za zdravlje ljudi, životinje i okoliš i jamče zamjenu opasnih biocidnih pripravaka manje opasnih. Međutim za nepoštivanje ove odredbe zakona nisu predviđene kazne. Znači sve se svodi na povjerenje odnosno vjerujemo da će pravna i fizičke osobe ispoštivati ono što im zakon nalaže. Poznavajući nas nisam sigurna da će to baš tako i biti bez primjene novčanih kazni. Ovaj zakon je okvir na temelju kojeg će ministar donijeti pravilnike kojima će se dalje regulirati čitav niz vrlo važnih pitanja kao što je pravilnik kojim će se utvrditi popis aktivnih tvari. Zatim pravilnik o dokumentaciji za ocjenu aktivne tvari u biocidnim pripravcima, postupku ocjenjivanja biocidnih pripravaka i njihove uporabe i tako dalje da ne nabrajam dalje. Napominjem da izradi ovih pravilnika treba posvetiti punu pažnju kako bi se njihovom primjenom u praksi u potpunosti osigurali takvi uvjeti primjene ovih pripravaka koji će u potpunosti osigurati neškodljivost po zdravlje ljudi, životinja i okoliša. I na kraju vjerujemo da će predlagatelj uvažiti izrečene primjedbe u ovoj današnjoj raspravi i da će ih ugraditi u prijedlog zakona kako bi konačna verzija zakona o biocidnim pripravcima bila što kvalitetnija. I Klub SDP-a će podržati ovaj Prijedlog zakona.

Najprije pohvala ministru koji je osobno došao u sabornicu da brani ovaj Prijedlog zakona što je vrlo rijedak fenomen. Manje od 5% zakona brane osobno ministri što nije statistički značajno. Druga pohvala ide na račun jednog od saborskih odbora. To je naš Odbor za zakonodavstvo. Malo su pokvarili umjetnički dojam danas i sada ne došavši za ovu govornicu ali oni su vrlo korektno na dvije stranice vrlo detaljno dali osvrt na ja bih rekao svaki članak ovoga zakona i zaista moram reći da se slažem sa svim njihovim prijedlozima. Oni su dali prijedloge da se dopuni, izmijeni, popravi tekst u članku 2., 7., 10., 11., 12., 13., 14., 22., 23., 27., 37., 40. i 65. Tako se treba raditi. I mislim da će i nadam se ministar i predlagatelji zakona uvažiti sve te primjedbe zajedno sa primjedbama koje smo evo sad malo prije čuli i od kolegice Martić na čiji račun ide treća pohvala. Nisam znao da će ona govoriti prije mene. Nisam znao da će na tako cjeloviti, stručan i kvalitetan način obrazložiti sve o biocidima. Puno bolje nego što je to učinio predlagatelj zakona. Kad se čita ovaj prijedlog i obrazloženje zakona onda se praktično i ne može shvatiti šta su to biocidi, čemu služe, kako se dijele i tako dalje. Ona je sada upravo prikazala kako to treba raditi pa kolegici Martić evo posebna pohvala i skratili ste moje obveze da ulazim u detaljnu analizu vezano uz uvodni dio ovoga zakona. Zato bih nastavio sa nekoliko dodatnih prijedloga, misli i moj će prijedlog biti na kraju da odmah kažem da ovaj zakon ide zbog toga u drugo čitanje, zbog nekih dosta velikih propusta. Prvo, želim podvući sve ono što je već rečeno vezano uz značaj ovoga zakona. On je vrlo značajan zakon. Nažalost evo kasnimo za direktivom Europske unije punih 10 godina. Stalno se na tržištu pojavljuju nova biološki aktivne supstance koje se koriste kao biocidi. To je potrebno zato jer se stvara rezistencija na postojeće, to je potrebno jer su neke od postojećih vrlo toksične supstance pa se traže derivati koji su manje toksični, manje štetni po okoliš i po ljudsko zdravlje dakako. Međutim ono što je važan nedostatak ovoga zakona je činjenica da se gotovo ništa ne govori o biocidima kada to nisu kemijska sredstva već biološki agenci, npr. virusi, gotovo ništa o tom segmentu. bi ovdje trebalo ipak nešto više reći i o samom mehanizmu djelovanja ovih biocida. Naime oni djeluju obično na određene strukture tih štetnih organizama koje želimo eliminirati ili na određene funkcije, metaboličke puteve tih štetnih organizama. Međutim u prirodi ima jako puno sličnih organizama po strukturi, a posebno organizama koji koriste iste metaboličke puteve. Pa ćete ne samo imati štetan učinak na jasno jasno štetan organizam kojeg želimo eliminirati već i na sve one korisne organizme koji su iz razloga sličnosti po strukturi ili po funkciji također jasno obuhvaćeni djelovanjem ovakvih kemijskih ili bioloških supstanci. Dalje želim reći da moramo biti jako oprezni. I tu je velika uloga ministra i njegovih suradnika u pušćanju na naše tržište određenih kemijskih supstanci. ništa više no kemikalije ne mijenjaju svoja svojstva u različitim uvjetima, uvjetima drugačije temperature, uvjetima drugačije vlažnosti. Uvjetima drugačije Ph, odnosno kiselosti, itd., itd. Pa ne moramo reći da nešto što je ima ima određene karakteristike u Skandinavskim zemljama, na Mediteranu može se pojaviti kao izrazito štetan koji će još u kraškom području jasno propadati kroz tlo, ulaziti u pitke vode, itd. Prema tome to podneblje je jako, jako važno i bitno se razlikuje od mjesta do mjesta gdje se može, a ne dozvoliti uporabu ovakvih kemijskih sredstava. Ponavljam, u biocide spadaju i mikroorganizmi. Mikroorganizmi spontano mutiraju, mikroorganizmi također u funkciji vremena dobivaju nova svojstva jer određeni geni mogu prelaziti sa jednog mikroorganizma na drugi. A mi ako ih rabimo onda u funkciji vremena jedan do jučer bezopasan mikroorganizam za čovjeka može postati opasan. Prema tome moramo imati mogućnost takvog nadzora, a ne samo ono kako piše u zakonu, u ovom prijedlogu zakona da se to obavlja u skladu sa Zakonom o kemikalijama u odgovarajućim kemijskim kemijskim laboratorijima. To nije dovoljno. I virolozi i mikrolozi i drugi eksperti za područje mikrobiologije moraju biti svakako konzultirani i uključeni u timove koji će valorizirati da ili ne upotrebljavati pojedine biocide na našem području. Nadalje, ja vjerujem da će se sve više upotrebljavati mikroorganizmi kao biocidi koji su genetski modificirani. Ubaci se jasno u njih gen, gen koji će mu dati određeno svojstvo. To svojstvo će se onda rabiti selektivno za uništavanje pojedinih štetnih organizama. Dakle i sve što smo rekli i govorili u vezi Zakona o genetski modificiranim organizmima vrijedi i za genetski modificirane mikroorganizme. I konačno, vraćam se na onaj najosjetljiviji dio, a to je laboratorijska kontrola biocida. Laboratorijska kontrola ponavljam koja je ovdje u prijedloga zakona rečeno da će se svesti na ono što piše u Zakonu o kemikalijama dakle očito se misli na kemijske laboratorije je apsolutno nedostatno kolegice i kolege za reguliranje reguliranje ove materije. Tamo niti imamo opremu, niti imamo stručnjake, niti imamo mogućnosti da u biti valoriziramo pojedine biocide u smislu kako ih ovaj zakon predlaže da treba ocjenjivati, da treba puštati na tržište ili ne puštati. Prema tome, predlažem da se taj dio znatno mijenja, dopuni u segmentu laboratorijske valorizacije i kontrole biocida. Mi čak u klubu Hrvatske narodne stranke predlažemo da se počne razmišljati o tome da u ovom slučaju, ali i u brojnim sličnim slučajevima u biti se ne trebaju formirati novi reteralni laboratoriji. Za ovakvu područja, za interdisciplinarna područja, kolegice i kolege, ministar znanosti mora moći zajedno sa ministrom zdravstva formirati tim, tim koji će biti također interdisciplinaran, tim sa raznih fakulteta, sa raznih znanstvenih institucija koji će onda jasno zajedno biti dio projekta praćenja biocida i valorizacije predlaganje biocida da ili ne pustiti na naše područje. To smo već govorili i u nizu drugih slučajeva. Smatramo da država mora imati ja bih rekao dakle ciljane projekte gdje će angažirati naše stručnjake jer to stručni ljudi, stručne službe bilo kojeg ministarstva, pa i ministarstva zajedno nisu kompetentni i sposobni činiti. To moramo jasno reći. Hrvatska je nadalje zemlja silno velike biološke raznolikosti. I upravo zato moramo biti posebno oprezni. Ja sam već govorio u ovom Saboru o onome čime se mi trebamo ponositi da samo jedan otok Krk npr. ima više bioloških vrsta nego li cijela Austrija. To je nešto što vrijedi sačuvati. To je nešto na što moramo misliti. To je nešto jasno što ne smijemo ugroziti puštanjem na naše tržište ni kemikalija niti drugih bioloških agensa. Evo tu mogu skratiti jer je već evo 7 sati se približava. Kolegice i kolege dakle greška se može učiniti lako i posljedice da budu dugotrajne i velike. Međutim trebat će nam generacije i generacije da tu jasno štetu ispravimo ako ju jednom učinimo. Zato je naša zamolba da se barem na nekoliko tjedana odgodi donošenje odluke po ovom Zakonu, da se eventualno ide u drugo čitanje, da se sve prijedloge ovoga naših odbora i ove koje smo danas čuli i od kolega iz kluba SDP-a i ove koje sam ja iznio, a vjerojatno će ih biti još da se u biti pripremi još jedan kvalitetniji zakon bez obzira što vidim da neki već ovdje niječu tu potrebu, ja mislim da se radi o preozbiljnoj materiji da bismo lomili ovaj Zakon preko koljena. Nekoliko tjedana neće ništa značiti ako smo mogli čekati 10 godina da direktivu uvrstimo u naše zakonodavstvo Hvala lijepa. I kao zadnja u raspravi gospođa Lucija Čikeš u ime Kluba …/Govornik se Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre. Evo već ste nam rekli da je 7 sati, klub HDZ-a vrlo će biti kratak i poštivati da je već kraj radnog vremena. Naime, mi smo razmatrali Prijedlog Zakona o biocidnim pripravcima sa Konačnim prijedlogom zakona i klub Hrvatske demokratske zajednice u cijelosti podržava donošenje ovog Zakona. radi zaštite života i zdravlja ljudi te zaštite okoliša ovim se Zakonom uređuje stavljanje na tržište i uporaba biocidnih pripravaka u Republici Hrvatskoj, provođenje postupaka za uvrštavanje aktivnih tvari na popis aktivnih tvari dopuštenih za uporabu u biocidnim pripravcima i ocjenjivanje biocidnih pripravaka ispitivanje njihove učinkovitosti te nadzor nad provedenim zakonom. Zakon posvećuje također i posebnu pozornost pravilnoj uporabi biocidnih preparata i predloženi Zakon o bicidnim pripravcima uvažava i posebnost vremena i procesa pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji te omogućava fleksibilnu prilagodbu domaće pravne regulative zakonodavstvu Europske unije jer uređuje i međusobno priznavanje odobrenja među državama članicama Europske unije. Kako sam već rekla u izradi ovog Zakona je još poštivana i sekundarno zakonodavstvo Europske unije i zbog potrebe usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa propisima Europske unije na području zaštite zdravlja ljudi i zaštite okoliša od biocidnih biocidnih pripravaka te omogućavanja provedbe predloženih rješenja u sustavu koji jamči učinkovitost i sigurnost za zdravlje ljudi i okoliš klub Hrvatske demokratske zajednice ocjenjuje da postoje osobito opravdani razlozi za donošenje ovog Zakona i po hitnom postupku. Hvala lijepa. **Bebić, Luka Izvolite, ministar Ljubičić. Izvolite. siguran sam da ćemo ići vani sa nekoliko Vladinih amandmana usmjerenih dakle na ovu raspravu. I još jednu stvar koju želim evo naglasiti. Što se tiče inspekcije i kontrole, mi smo već u pripremi dakle novog Zakona o sanitarnoj inspekciji koji će se evo nadam se nakon tehničkih konzultacija koje imamo u Bruxellesu naći ovdje i u saborskim klupama. Evo očekujem da ćete i to dakle podržati. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Zaključujem večerašnju raspravu.